registreerus 76 Riigikogu liiget, puudub 25. Edasi jätkame eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmisega. Lauri Laats, palun!

See mõjutab otseselt ka meie inimeste tervist. Mida vähem rikkalik on toidulaud, seda halvem on inimeste tervis. Väga palju häid näiteid on Euroopa Liidu riikide hulgast võtta. Rootsis on toiduainete käibemaks 12%,

Ma arvan, et see on igati hea eelnõu ja hea ettepanek Vabariigi Valitsusele. Aitäh! Järgmisena Andre Hanimägi. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan üle õiguskomisjoni algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse

tsiviilkohtumenetluse seadustiku menetlusabi regulatsiooni põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Tegemist on mõttega, et saaks võimaldada menetlusabi andmisel arvesse võtta isiku sisuliselt vältimatuid kulutusi näiteks toidule, ravimitele, side[pidamisele] või hügieenitarvetele. Riigikohus on leidnud, et vältimatute kulutuste arvestamata jätmine loob menetlusabi andmise otsustamisel isiku majanduslikust seisundist moonutatud pildi. Selle eelnõuga loodetavasti parandame inimeste menetlusabi kättesaadavust ja inimeste abi abi saamise võimalusi. Eelnõu on üle antud digitaalselt. Aitäh! Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Aga läheme tänase päevakorra juurde. On teisipäev, 10. september. Esimene päevakorrapunkt on meil Vabariigi Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 353 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised ja sõna saavad võtta fraktsioonide esindajad. Kõnesoove ei ole, seega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 353 lõpphääletus. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 353. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 67 Riigikogu liiget, vastu 2, erapooletuid 0. Eelnõu 353 on seadusena vastu võetud. Läheme tänase teise päevakorrapunkti juurde, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 428 teine lugemine. Ettekandeks palun kõnetooli majanduskomisjoni esimehe Jaak Aabi. Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus käesoleva aasta 6. mail. Eelnõu esimene lugemine toimus 5. juunil ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 20. juuniks Riigikogu liikmetelt eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei laekunud. Arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta saatsid juhtivkomisjonile Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning Eesti Linnade ja Valdade Liit. Majanduskomisjon arutas eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamist oma käesoleva aasta 5. augusti istungil, kuhu olid kutsutud oma arvamuse komisjonile edastanud ühenduste esindajad, samuti eelnõu algataja esindaja Rahandusministeeriumist. Toimus esitatud ettepanekute ja arvamuste tutvustamine, eelnõu algataja esindaja seisukohtade ärakuulamine ning arutelu. Seejärel vaadati üle muudatusettepanekute kavand ja tehti menetluslikud otsused.Eelnõu tekst läbis kahe lugemise vahel keeletoimetuse ning eelnõusse on tehtud tehnilisi ja keelelisi muudatusi, mis ei muuda eelnõu sisu.

Majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja teine lugemine lõpetada. Juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, oli komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda täiskogu päevakorda 18. septembril ja viia läbi lõpphääletus. Kõik otsused komisjonis tehti konsensuslikult. Aitäh! Küsimusi ettekandjale ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, seega sulgen läbirääkimised. Läheme muudatusettepanekute juurde. juurde. Eelnõu kohta esitati kaks muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku esitas majanduskomisjon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult.

Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 428 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Läheme tänase kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis on

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! See eelnõu ei ole siin Riigikogu suures saalis esimest korda. korda. Mitu aastat tagasi oli see juba siin arutlusel. Kahjuks tookord seda vastu ei võetud. Ma loodan, et seekord läheb sellega paremini, kuna tegu on täiesti apoliitilise – kui niimoodi võib seda nimetada – seaduseelnõuga.Iseenesest Iseenesest on see eelnõu hästi positiivne. Kuna me oleme siin viimasel ajal menetlenud hästi palju selliseid eelnõusid, mida võib nimetada väga ebapopulaarseteks rahva seas, siis ma kujutan ette, et selline eelnõu oleks inimeste seas populaarne. Nii et teil on võimalus teha midagi, mis kindlasti meie inimestele siin Eestis ka meeldib. Eelnõu eesmärk on täiendada Eesti Vabariigi pühade ja tähtpäevade seadust sättega, mis muudab ülestõusmispühade teise püha riigipühaks ja puhkepäevaks. Meie seisukoht on, et see samm tugevdab peresuhteid, kuna vanematel ja lastel tekib võimalus veeta rohkem koos annab tööinimestele rohkem puhkamisaega, et taastada jõuvarusid. See omakorda mõjub positiivselt tööprotsessile tervikuna. Kui rääkida kehtivast pühade ja tähtpäevade seadusest, siis seal on fikseeritud 11 riigipüha ja üks rahvuspüha, mida ei ole kindlasti palju. Ja kui võtta arvesse, et Eestis tähistatakse ülestõusmispühade esimest püha ja nelipühade teist püha alati pühapäeval, siis vabu päevi on igal aastal veelgi vähem kui pühasid, rääkimata sellest, et tihtipeale langevad riigipühad laupäevale ja pühapäevale. Näiteks sellel aastal on meil selliseid pühasid kokku neli. kokku] Eesti riigipühad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kehtestatud riigipühadega. Üks märkimisväärne erinevus on aga ülestõusmispühade teine püha, mis on valdavas enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides ja tegelikult ka paljudes teistes riikides – kokku rohkem kui sajas riigis – riigipüha ning ka puhkepäev samamoodi nagu ülestõusmispühade esimene püha. Ka meie põhjanaabrid Soome ja Rootsi ning kaks teist Balti riiki ehk Läti ja Leedu tähistavad igal aastal ülestõusmispühade teist püha. Erandiks on vaid kolm riiki Euroopa Liidus: Malta, Portugal ja kahjuks ka Eesti. Üks lisapuhkepäev ülestõusmispühade teise püha näol oleks seega igati kohane ja meie eelnõu jõustumisel suureneks riigipühade arv Eestis 12-ni. Ülestõusmispühade teine püha järgneb esimesele pühale, mis tähendab seda, et see langeb alati esmaspäevale. Sellele muudatusele on muide igakülgset toetust avaldanud ka Eesti Kirikute Nõukogu, mille juhtidega kohtusime käesoleva aasta märtsikuus. Seaduse jõustumisel muutub ülestõusmispühade teine püha Eestis riigipühaks nagu enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides, nagu juba mainitud. Sellega lihtsustub ka olukord paljudes ettevõtetes, kes peavad oma töös iga päev suhtlema teistes riikides asuvate ema- või tütarettevõtetega ning välismaa partneritega. Samuti kaob olukord, kus ülestõusmispühade teine püha on Eestis küll tavaline tööpäev, kuid näiteks pankadevahelisi ülekandeid ei toimu, kuna Euroopa Keskpangal on puhkepäev. Seetõttu on paljude ettevõtete töö ülestõusmispühade teisel pühal niikuinii pärsitud. Samuti on oluline praeguses keerulises majandusolukorras asjaolu, et selle eelnõu vastuvõtmine ei too kaasa täiendavaid riigieelarvelisi kulutusi. See jõustuks 1. jaanuarist 2025. Nii et palume seda kindlasti toetada. Nagu ma ütlesin, on see täiesti apoliitiline. Ma arvan, et kui kõik Riigikogu erakonnad seda toetaksid, siis saaksid nad öelda, et see ongi apoliitiline see ongi apoliitiline ja iga erakonna jaoks oluline asi. Ma olen suhelnud ka teiste fraktsioonide esindajatega mitteametlikult ja ma tean, et toetus on olemas. Tahaks väga loota, et siin ei teki see olukord, et ei toetata [eelnõu] pelgalt selle pärast, et selle esitas opositsioonijõud. Aitäh!

ka lähinaabritega. Ma arvan, et see oleks väga asjakohane, et me annaks ka omalt poolt sellise panuse, et perekonnad saaksid nende pühade ajal

Aitäh! See on palju radikaalsem ettepanek, aga kindlasti vajab see ka arutlemist. Samamoodi on arutletud selle üle, et kui näiteks riigipüha langeb laupäevale või pühapäevale, siis võiks olla järgmine

uurima teiste riikide näiteid, kuna sellist eksperimenti on vist läbi viimas nii mõnigi riik. Viimati vist räägiti sellest, et Rootsi on proovinud seda

Aitäh! Noh, ega see diskussioon ei ole uus. Nagu ma ütlesin alguses, on see eelnõu siin saalis juba korra olnud. Ettevõtjad suhtuvad sellesse erinevalt, sõltuvalt lähenemisest. Ma tean, et on olemas ettevõtjaid, kes on seda toetanud, kuna nende arvates toob väljapuhanud töötaja perspektiivis ettevõttele rohkem kasu. Siis on olemas ettevõtjaid, kes nii kaugele mõelda ei taha ja ütlevad konkreetselt, et see võib nende ettevõtte igapäevast tööd kuidagi pärssida.Mul on selline statistika siin välja toodud, et Eurostati värskete andmete järgi töötati Eestis 2023. aastal keskmiselt 38 tundi nädalas töötaja kohta. Noh, peab nagu olema 40, aga statistika ütleb, et on Aga see on Euroopa keskmisest näitajast tegelikult rohkem, kuna Euroopa keskmine näitaja on 37,5 tundi nädalas. Ehk teisisõnu, kui me kehtestame näiteks täiendava puhkepäeva ülestõusmispühade teise meie keskmine töönädal ei oleks Euroopa keskmisest lühem. Vastupidi, see jõuaks tegelikult keskmisele näitajale lähemale.Nii et ma arvan, et laias laastus ettevõtete jaoks midagi drastiliselt ei muuda. Pigem toob see neile kasu just pikemas perspektiivis, kuna, nagu ma ütlesin, kui on rohkem puhkepäevi, siis on

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 28. mail 2024. aastal. Meil oli kohal kenasti ka algataja esindaja Vadim Belobrovtsev ja Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Kaidi Meristo.

Ja selle hinnanguga, et eelnõu vastuvõtmine täiendavaid riigieelarvelisi kulutusi kaasa ei too, ei saa valitsus nõustuda. Kaudsed kulud siiski riigieelarvesse kindlasti lisanduksid, kuna kõik inimesed kardetavasti siiski ei saaks täiendaval vabal päeval olla tööst eemal. Meil on hulk ameteid, mis peavad jätkama oma tööd ka pühade ajal. Lisaks on Haridus- ja Teadusministeerium märkinud seda asjaolu, et muudatusega kaasneb oht, et õpilaste koormus, mis on juba praegu väga suur, suureneks veelgi. Meil on õppepäevade arv rahvusvahelises võrdluses väike ja koormus selle tõttu kõrge. See ilmselt nõuaks mingisuguseid ümberkorraldusi haridussüsteemis ja kooliaasta lõikes. Nii et kokkuvõttes valitsuse seisukoht on, et nad seda eelnõu ei toeta.

Ja loomulikult oli ka arutelu selle üle, et lisapuhkepäev mõjub hästi inimeste nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele, kuid toodi ka välja, et meil on seadused, mis puhke- ja tööaega reguleerivad ja lisaks on tööandjatel alati võimalus,

juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni toonase liikme Anti Allase. 11. juuni istungil määrati konsensuslikult komisjoni esindajaks siinkõneleja, kuna Anti Allas oli selleks ajaks komisjoni liikme kohalt liikunud teise komisjoni. Aitäh!

esitab arutamisele, ju sellist kabinetti taga ei ole nagu ministeeriumil või ministril. Kas te komisjonis arutasite ka sellist võimalust, et

ettepanek sisuliselt on asjakohane, [eelnõu] võiks olla menetluses ning siis saaks seda täiendada ja parandada. Nii et jah, ka selliseid arvamusi kõlas. Jaa,

Esiteks, mis puudutab haridusministeeriumit, siis ma ütlen ausalt, et on hästi keeruline tõsiselt võtta seda argumenti, et haridusprotsess hakkab ühe lisapuhkepäeva pärast drastiliselt kannatama.

palju mõjutaks nende õppimisprotsessi, mis kestab terve õppeaasta. Kui vahel räägitakse sellest, et [võiks] näiteks kehtestada mingi uue aine, mis oleks kord nädalas või kaks korda nädalas, no siis ma saan veel aru, et see tõepoolest mõjutaks õppimisprotsessi. Aga kui me räägime sellest, et lihtsalt lisatakse üks vaba päev aastas kalendrisse, siis on mul hästi keeruline uskuda, et see väga palju alandab

liit hakkavad selle peale plaksutama, et tekib uus vaba päev. Nagu ma vastates oma kolleegi küsimusele ütlesin, on suheldud erinevate ettevõtjatega kindlasti on neid, kes arvavad, et las olla nii, nagu on, ja oleks üldse tore, kui puhkepäevi oleks võimalikult vähe, ja siis on neid, kes arvavad, et tegelikult puhkepäevi võiks olla rohkem, nagu me siin juba rääkisime, kuna Eestis ei ole neid, pehmelt öeldes, ülemäära palju

võiks olla mingi mahukas analüüs, mõjuanalüüs, küsitletud erinevaid osapooli ja nii edasi, siis ma siin pean nõustuma oma kolleegi Lauri Laatsiga, kes ütles, et Riigikogu liikmete võimalused on ikkagi piiratud. Loomulikult saab tellida igasuguseid analüüse maksumaksja raha eest, aga meil on olemas ikkagi ministeeriumid, kelle töö ongi igasuguste mõjuanalüüside produtseerimine. Nemad peaksid enne,

Nii et tõepoolest, nagu hea kolleeg, kes esindas siin komisjoni, ütles, oli see teemaks komisjonis, aga kahjuks see teemaks jäigi ja kaugemale sellega ei mindud.

konkreetsemalt, kuidas see mõjub majandusele, ettevõtlusele, ja mis kõige tähtsam, tavalistele inimestele, kes teevad tublit tööd. Ja kui me näeme, et see mõju ei ole millegipärast positiivne, siis saame selle vastu hääletada ka tulevikus. Aga praegu mina küll kutsuks kõiki seda [eelnõu] esimesel lugemisel toetama. Rohkem kõnesoove ma ei näe. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 402 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 402 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 48 Riigikogu liiget, vastu 12, erapooletuid 2. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 402 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Liigume edasi tänase neljanda päevakorrapunkti juurde.

esimene lugemine. Palun algatajapoolseks ettekandeks kõnetooli Riigikogu liikme Aleksandr Tšaplõgini. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Aitäh,

Meie arvates vastab selline süsteem rohkem põhiseadusele, mis ütleb, et Eesti Vabariigis on kõrgeima võimu kandja rahvas. Kordan: rahvas, mitte erakonnad. Praegune süsteem on vigane ja tekitab ebaõiglust. Näiteks, siin saalis on saadikuid, kes said valimistel vaid 600 või isegi 400 häält ja pääsesid siia vaid tänu kõrgele kohale erakonna nimekirjas. Nüüd otsustasid nad erakonda vahetada, kuid ei loobunud mandaadist, mille see erakond neile tegelikult andis. Neil inimestel puudub valijate usaldus. Nad on siin ainult ebaõiglase seaduse tõttu. Teen ettepaneku seda seadust muuta. Aitäh! Küsimusi ettekandjale ei ole. Aitäh! Ja nüüd palun kõnetooli juhtivkomisjoni esindaja, põhiseaduskomisjoni liikme Pipi-Liis Siemanni.

ja valitsus ei taha otseselt sekkuda. Otsus eelnõu mitte toetada valmis eelkõige põhjusel, et tänane süsteem on vana ja harjumuspärane ning see on juba juurdunud ja praktikas toimiv. Ministeerium ei näinud konkreetseid probleeme, mis tingiksid süsteemi muutmise. Valimisteenistus tõi välja kaks tehnilist tähelepanekut. Kui Riigikogu valimistel on nimekirjalised valimised 12 ringkonnas, siis kuivõrd on kandidaatidele [antud] häälte arvud sel juhul omavahel võrreldavad. Kui on väga väike ringkond või ka väga suur ringkond, siis kandidaatidele [antud] häälte arv oleneb paljuski sellest, kui palju kõige edukam kandidaat hääli saab. Ringkonnas, kus sellist kõige rohkem eristuvat, edukat kandidaati ei ole, jagunevad hääled küll ühtlasemalt, aga see on ka mõneti hinnanguline.

Siinkohal mina komisjoni liikmena tõin välja, et sõltuvalt ringkonna suurusest ja valijate hulgast väga õiglast süsteemi ei tekiks ka nimetatud eelnõu rakendamisel.

Teistpidi oleneb kogu kandideerimine jällegi ringkonnast ja ei ole selge, kas nimekirjaline valimine ühe ringkonna sees on alati võrreldav. Võiks kaaluda ka sidumist lihtkvoodiga või mingi muu ringkonna suurust kirjeldava väärtusega. Komisjoni liikmete [sõnavõttudes] oli nii poolt- kui ka vastumõtteid. Näiteks Helir-Valdor Seeder sõnas, et tema arvates vajaks Eestis kehtiv valimisseadus täiendamist ja kaasajastamist. Meie valimisringkondade suurused on tema hinnangul vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega.

ei täitunud praktikas. Ja tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata. Selle poolt oli 4 komisjoni liiget, vastu 2 ja erapooletuid ei olnud. Komisjon määras oma esindajaks siinkõneleja. Aitäh!

Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh ettekandjale! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, seega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 412 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.Panen

hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 412 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 50 Riigikogu liiget, vastu 10, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 412 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.